Hvala lijepa.

Dobro, s ovim smo iscrpili raspravu. Zaključujem raspravu, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Nastavljamo (HDZ)** a) Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, b) Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 27. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja. Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Uvaženi državni tajnik Zdenko Lucić. Dobro večer, poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, cijenjene zastupnice i zastupnici. Odredbom čl. 27. stavka 4. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja utvrđeno je da predsjednika i članove Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade RH. Vijeće Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja je tijelo koje upravlja radom Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. Vijeće ima 5 članova od kojih je jedan predsjednik i jedan zamjenik predsjednika koji se imenuje na mandat od 5 g. bez ograničenja broja mandata. Predsjednik vijeća zastupa, predstavlja i rukovodi AZTN-om te je odgovoran za organizaciju stručnog rada i poslovanje agencije. AZTN je pravna osoba sa javnim ovlastima koja samostalno i neovisno obavlja poslove u okviru nadležnosti određenih Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja i Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom. U svom radu AZTN surađuje sa Europskom komisijom i tijelima za zaštitu tržišnog natjecanja svih država članica EU. Ovim putem izlažem prijedlog odluke Vlade o razrješenju Mladena Cerovca predsjednika Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja zbog isteka mandata i o imenovanju Mladena Cerovca za predsjednika Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja na novi mandat. Glavni kriteriji kojima se Vlada RH vodila pri usvajanju prijedloga o imenovanju je stručnost i dokazano iskustvo u području primjene propisa o zaštiti tržišnog natjecanja i zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom kao i o ispunjavanju kriterija i uvjeta za imenovanje predsjednika vijeća propisanih čl. 28. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja. Stoga se predlaže ovom Viskom domu da prihvati prijedlog Vlade RH za imenovanjem M. Cerovca za predsjednika Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja. Hvala vam. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Otvaram raspravu. Za raspravu se javila uvažena zastupnica Ljubica Maksimčuk u ime Kluba zastupnika HDZ-a. Hvala. Hrvatskoga sabora 1995. g. a sa radom je započela 1997. godine. Zadatak agencije je onemogućiti sprječavanje, ograničavanje i narušavanje tržišnog natjecanja i kroz zabranjene sporazume između poduzetnika i zlouporabu vladajućeg položaja poduzetnika na tržištu. Cilj zaštite tržišnog natjecanja je prije svega u stvaranju koristi za potrošače, jednake uvjete za sve poduzetnike. Ali vratimo se mi na prijedlog odluke o razrješenju odnosno imenovanju predsjednika Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja. Pred nama je prijedlog g. M. Cerovca, g. Cerovac je mag. prava s položenim pravosudnim ispitom, stručnjak s najdužim iskustvom u primjeni prava tržišnog natjecanja u RH. Jedan je od osnivača agencije u kojoj je zaposlen od njenog osnivanja te je među zaslužnima za izgradnju i razvoj te institucije. U agenciji je obavljao sve najznačajnije dužnosti počevši od direktora sektora za tržišno natjecanje i zamjenika ravnatelja agencije te predsjednika vijeća. Član je Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja od 2005. g. do 2010., od 2005. do 2013. bio je zamjenik predsjednika Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, autor značajnog broja stručnih članaka s područja prava i politike konkurencije. Predavač je na brojnim specijalističkim seminarima u zemlji i inozemstvu a kao gost predavač djeluje na Pravnom fakultetu u Zagrebu i u Osijeku, Ekonomskom fakultetu također u Zagrebu, Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta i u Odjelu za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu. Ispitivač je na posebnom djelu državnih upravnih ispita iz područja pravnog tržišta, natjecanja i državnih potpora pri Ministarstvu uprave. Radio je kao međunarodni pravni ekspert u projektima tehničke pomoći EU-u, tijelima za zaštitu konkurencije u Republici Srbiji, BiH-a i Republici Sj. Makedoniji. G. Cerovac odlično poznaje sustav zaštite tržišnog natjecanja i zabranu nepoštene prakse u svim njihovim segmentima te ima dugogodišnje praktično i stručno iskustvo u organizaciji rada agencije. Kao predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, pokazao je visoku motiviranost, samozatajnost u radu te značaje rezultate u agenciji i podizanje stručnosti i učinkovitosti agencije. Bio je član radne skupine za pregovore o pristupanje RH EU-u upravo zadužen upravo zadužen za poglavlje broj 8, tržišno natjecanje. Hrvatski sabor ga na dužnost predsjednika Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja imenuje 2013. g. i na toj se poziciji nalazio do 15. travnja 2020. godine. Želim istaknuti kako je AZTN pružila ključnu stručnu pomoć Državnom odvjetništvu RH i inozemnim odvjetničkim timovima koji su zastupali RH u međunarodnom arbitražnom postupku pred arbitražnim sudom pri Međunarodnom centru za rješavanje investicijskih sporova u Washingtonu koji je protiv RH pokrenuo nizozemski vlasnik hrvatskog trgovačkog društva City express. Arbitražni sud je 5. travnja 2019. g. donio pravorijek u kojem je odbio većinu tužiteljevih zahtjeva čime je stručnost i sposobnost za obavljanje ovog posla g. Cerovca itekako opravdana jer je pokazao profesionalni integritet, stručnost i dokazano iskustvo u području primjene propisa o zaštiti tržišnog natjecanja i zabrane nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom kao ispunjavanju kriterija i uvjeta imenovanja predsjednika vijeća propisanih čl. 28. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja. Kako je dosadašnjem predsjedniku Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja M. Cerovcu istekao mandat, Vlada predlaže da se

Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege, nije baš da sa oduševljenjem prihvaćamo prijedloge Vlade na kraju mandata, dakle za imenovanje čelnika neovisnih tijela. Najprije smo raspravili imenovanje glavnog državnog odvjetnika ovdje odvjetnice, pa smo jučer raspravili imenovanje i prijedloga za ravnatelja AZOP-a, pri čemu moram priznati da g. Cerovac nema ni izblizu zanimljiv životopis, inspirativan životopis kao g. Vukić jučer a osim toga g. Cerovac je imenovan, predložen 2013. g. dakle predložila ga je Vlada čiji sam i ja bio član, pa bi sad malo bilo i nepristojno, pretjerano puno ga kritizirati što ga je ova Vlada predložila no međutim obzirom da se o neovisnim tijelima koja predlaže Vlada, a bira Sabor, nekako mi se to čini ovako dosta nategnuto da Vlada na jednim od svojih zadnjih redovnih sjednica a Sabor zadnji dan zasjedanja imenuje čelnike tri neovisne institucije. Možda su trebali oni biti v.d.-ovi pa onda novoj Vladi omogućiti da izvrši tu svoju zakonsku obavezu a onda i na ovom sazivu Sabora, da također izvrši svoju zakonsku obavezu. Ali kako to nije ovom prilikom ovom prilikom slučaj, onda na nama ostaje samo da to u ovoj raspravi primijetimo, zabilježimo i eventualno nakon izbora, tome posvetimo dodatnu pozornost. U tom smislu stajalište o imenovanju g. Cerovca Klub zastupnika SDP-a zauzet će do glasanja. Hvala. Dobro, s ovim smo iscrpili raspravu. Zaključujem raspravu, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Nastavljamo sjednicu u ponedjeljak, 18. svibnja u 9 i 30 sati iznošenjem stajališta klubova zastupnika a glasovanje će biti u 11 sati. Hvala, laku noć.